i održavanju grobova žrtava komunističkih zločina nakon Drugog svjetskog rata, drugo čitanje, P.Z. br. 396 Predlagatelj: Klubovi zastupnika HDZ-a i HSS-a Prijedlog akta primili ste poštom. Vlada je dostavila mišljenje. Kod donošenja ovoga zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za ratne veterane i Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane su podnijeli zajednički Klub zastupnika HDZ-a i HSS-a, i oni postaju sastavni dio konačnog prijedloga zakona, sukladno članku 169. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Amandmane je podnio i Odbor za ratne veterane. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Želite li predstavnici klubova dodatno obrazložiti? Da. Gospodin Andrija Hebrang, predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Evo prošle su 4 godine kako sam izradio ovaj zakon, predložio ga klubu Hrvatske demokratske zajednice, kasnije i klubu HSS-a, koji HSS-a, koji su modificirali i prihvatili prijedlog ovoga zakona. 4 godine trebalo je da dođe do drugog čitanja, što je dosta znakovito, ali nadam se i potrebno da jedan ovako važan zakon dođe doista, neću reći do savršenstva, jer to je nemoguće, ali da dođe do ispunjenja svoga cilja, a to je da ispravimo 65-godišnju nepravdu prema onima koji su pobijeni nakon Drugog svjetskog rata, bez prava na suđenje, dakle bez sudjelovanja pravne države, pa su po pravnoj definiciji to nevine žrtve. O kome se radi? Radi se o razoružanoj vojsci, radi se o civilima, ženi, djeci, svećenicima, svima onima čije je ubijanje počelo na Bleiburgu, na mostu blizu Bleiburga, i završilo negdje gdje su završavali križni putevi od istoka Hrvatske, Srbije, Makedonije i dalje. Nijedna zemlja Europe i Europske unije nije ostala dužna tim žrtvama i cilj ovog zakona nije nikakva istraga, to trebaju raditi nadležna tijela. Cilj ovog zakona je dati čast, dostojanstvo i dignitet toj žrtvi, koja je anonimno pokopana, ubijena mučki, bez prava na bilo kakvu pravnu zaštitu. Dakle radi se o kostima koje izviru gdje god se zaore hrvatska zemlja, do sada je registrirano blizu 900 grobišta u kojima se nalazi velik broj kostiju. Govorimo o grobištima koja su nastala nakon završetka Drugog svjetskog rata, dakle poslije 9. svibnja 1945. godine, kada je na snazi bila tada važeća Ženevska konvencija potpisana 1929. godine, koja je jasno rekla razoružani vojnik mora se predati civilnoj vlasti i civilna vlast mu mora suditi. Dakle ni razoružani vojnik ne može imati drugi tretman, nego bilo koja druga osoba koja zaslužuje ili na koju se baci temeljita sumnja, utemeljena sumnja da zaslužuje sudski proces. ovako kako se je dogodilo, definitivno je osudila i Europa. Moram reći da je Sabor usvojio europsku deklaraciju 1481 koju je Europski Parlament donio 2006. godine, a to je deklaracija o potrebi osuda komunističkih zločina. Jedina Hrvatska još nije provela tu deklaraciju, iako smo ju usvojili. Moram podsjetiti da smo u Saboru usvojili i rezoluciju Europskog Parlamenta, koju je Europski Parlament donio 2009. godine, koja se odnosi na europsku savjest u totalitarističkim režimima, i u kojoj stoji citiram sljedeća rečenica: budući da sjećanja Europe na tragičnu prošlost moraju ostati živa, počast žrtvama počast žrtvama i osuda počinitelja su temelj za pomirenje. Temelj za pomirenje je odavanje počasti žrtvama i osuda zločinaca. To pomirenje se mora temeljiti na istini i uspomeni. Ovaj zakon upravo to radi, ispunjava i odredbe ove deklaracije. Na kraju, ne manje važno, mi smo i u ovom Saboru donijeli deklaraciju o osudi zločina totalitarnog komunističkog poretka od '45. do '90., a donijeli smo 30. lipnja 2006. godine. Na temelju tih obveza pristupili smo izradi ovog zakona. U zakonu se izrijekom osuđuje totalitaristički, fašistički poredak koji je civilizacijska tekovina i o tome rasprave neće i ne smije biti. Međutim, komunistički zločini nisu doživjeli takvu osudu. Mi ih ne osuđujemo u ovom zakonu, mi u ovom zakonu samo vraćamo čast i dostojanstvo žrtvi. Svaka iskopana kost nije običan posmrtni ostatak, svaka iskopana kost je jedna osoba, jedan čovjek, jedno dijete, nečiji rođak sa svim svojim strahovima i strepnjama iz tog razdoblja, sa svim svojim dilemama, sa svojom osobnošću. I ta kost predstavlja osobu kojoj ovaj zakon daje mogućnost da ima obilježen grob. Radi se dakle o zločinima prema onima koji su ubijeni u miru, nakon rata. U zakonu se izrijekom definira da se radi o onima koji su ubijeni kao civili, kao razoružani vojnici, ali i onima koji su ubijeni u komunističkim kazamatima i onima koje je UDBA pobila u inozemstvu. Sve su to nevine žrtve jer nisu imale pravo na suđenje. Na koji način zakon misli vratiti dignitet ovoj žrtvi? izvršiti probno iskapanje, ponavljam probno iskapanje posmrtnih ostataka, na temelju tih probnih ostataka će se utvrditi starost, mjesto i vrijeme kada se zločin dogodio. Pomoću georadara i drugih tehničkih i tehnoloških pomagala procijenit će se na svakom lokalitetu koliko je tih žrtava i to će ući u Očevidnik prema broju i lokalitetu žrtava. A Očevidnik će voditi ured koji će se osnovati na temelju ovoga zakona. Kako će raditi ured, koliko dugo i koliko će to koštati? Da odgovorimo na to pitanje moramo se pitati, a koliko je bilo takvih žrtava? Ne znamo, ali ću citirati nekoliko dokumenata na temelju kojih se može predvidjeti da će taj ured raditi jako, jako dugo. Citirat ću nekoliko dokumenata koji govore o brojčanim podacima ubijenih na križnim putevima. Obavijest Kabineta maršala Josipa Broza Tita šefu Britanske vojne delegacije 17. svibanj 1945. godine: "Molimo vas obavijestite feldmaršala Aleksandra", to je onaj Aleksandar Harrold, "da je maršal Tito primio njegovu depešu od 16. maja '45. o predaji 200 tisuća Jugoslavena." Dokument broj 2, Govor Josipa Broza Tita nekoliko dana kasnije u svibnju '45. u Ljubljani. Citiram: "Likvidirali smo 200 tisuća bandita, a još toliko smo ih zarobili. 200 + 200. Depeša OZNA-e za Hrvatsku broji 118 od 16. svibnja '45. 250 tisuća izbjeglica u Zagrebu. Ukupan broj ne znamo jer je prijavno odjeljenje uništeno." Uništeno je zato da se ne bi moglo registrirati. Dakle, 250 tisuća registriranih + nepoznati broj neregistriranih. Govor, odnosno dokument iz politike 1. veljače '51. Aleksandar Ranković šef OZNA-e, institucije koja je organizirala ta ubojstva, kaže citiram: "Kroz naše zatvore je prošlo između '45., dakle nakon rata i '51. 3 milijuna 777 tisuća 776 zatvorenika od cca 20-ak milijuna stanovnika koliko je Jugoslavija imala. "Dok smo likvidirali 586 tisuća narodnih neprijatelja." I možda najvjerodostojniji dokument iz engleske arhive, službeni dokument Britanske 8. armije koja je preuzela i izručila koljačima zarobljenike, dakle službeni dokument Britanske 8. armije navodi da je na Bleiburgu bilo 200 tisuća razoružanih hrvatskih vojnika i 500 tisuća civila. Ako uzmemo minimalne podatke pa da je bilo nekoliko desetaka tisuća žrtava to nameće odrednice i ovome zakonu. Prije svega, te posmrtne ostatke je nemoguće iskopati kao što se je tražilo u raspravi. Nemoguće je premjestiti. Nama je trebalo punih 10 godina da zbrinemo posmrtne ostatke 1163 ekshumirana na Maceljskoj gori. Sad zamislite nekoliko desetaka tisuća. To je tehnički nemoguće, to je pravno nemoguće, to je organizacijski nemoguće. Zato se zalažemo u zakonu gdje god je moguće da žrtve ostanu tamo gdje jesu. Ali, ured je dužan urediti to grobište, pristupne puteve, istaknuti ploču čiji tekst donosi Vlada Republike Hrvatske, istaknuti vjerski znak u dogovoru sa vjerskim zajednicama. Jer ovaj zakon kod žrtve ne razlikuje ni vjeroispovijest ni nacionalnost. Žrtva je žrtva. Nakon toga predaje županijama na održavanje taj lokalitet. Zašto je važno predati na održavanje? Neki grobovi koji su uređeni prije 20, 10, 15 godina danas su ponovno zarasli u u korov, u trnje. Posjetite samo Maceljsku goru,morate se dobro obući kao pravi planinari da bi došli i do onih jama koje su pronađene,a još više do onih 30-ak jama koje se tek naslućuju. Te se jame naslućuju samo po tome što je trava na tom dijelu svjetlije boje jer je desetljećima raspad organske materije promijenio boju trave gdje god se je zakopalo tu su nađene kosti. Dakle, takve grobove moramo ne samo urediti nego ih moramo i održavati. Mislim da je zakon pogodio svoj zadatak i stoga što između dva čitanja nismo dobili zapravo nikakvih velikih kritika. Što je u prvom čitanju, kao što znate, i HDZ naravno sa svojim partnerima i SDP podržao to prvo čitanje. Zato smo nakon prvog čitanja još jednom poslali cirkularno pismo svim klubovima zastupnika ima li kakvih primjedbi. Nismo dobili nijednu primjedbu. Iz javne rasprave, i to sam dužan reći, imamo nekoliko primjedbi koje nismo prihvatili. Imamo i nekoliko primjedbi koje smo ugradili. Što nismo mogli prihvatiti? Nismo mogli prihvatiti javne istupe nekadašnjih visokih državnih dužnosnika koji tvrde to su bili naoružani vojnici i njih je bilo opravdano pobiti, to nisu bili civili. To je neistina. U to vrijeme je bilo i križara i drugih naoružanih skupina koji su davali otpor službenoj tada jugoslavenskoj vlasti. I službena vlast je službeno reagirala. I ako je ubijen u službenom okršaju službenih tijela taj pokojnik nije smio imati neobilježen anonimni grob. Ja se nadam da je takve ta vlast pokopala pod imenom i prezimenom. Ovo je zakon ne za takve nego za anonimne žrtve, koje nisu dale otpora, koje su ubijene vezanih ruku, koje su ubijene sa žicom oko zapešća koje su ubijene i nažalost pokopane bez ijedne ljudske riječi ili ljudskog prava na obranu. Druga primjedba je bila zašto ne protegnete zakon i na razdoblje rata. Odgovor je vrlo jednostavan. Sve zemlje su donijele za razdoblje 2. svjetskog rata Zakon o vojnim grobovima. Zašto HRvatska ne može donijeti takav zakon? Zato što je Vicko Krstulović tada šef Sekretarijata unutrašnjih poslova Jugoslavije, donio naredbu 1945. o preoravanju i prekopavanju svih ratnih grobova. I ti su grobovi savjesno po toj naredbi preorani i prekopani i njih više nema, čak je naredio da se sruše ograde i cvijeće koje je posađeno da se proda po nekakvim dražbama. Dakle, mi ne možemo ići u razdoblje rata. Drugi razlog zašto ovaj zakon ne tretira razdoblje rata, jer u ratu nije bilo samo nevinih žrtava, ovaj zakon tretira samo nevine žrtve. U ratu je bilo i ratnog zločina prema civilima i sa jedne i sa druge strane. Rat ne pozna ni etiku ni moral nažalost, a ovo su žrtve koje su ubijene nakon završetka rata, prema tome one su sve nevine i ovakvi prigovori apsolutno su za odbaciti. Isto tako odbacujemo prigovore onih koji kažu da s ovim zakonom želimo politizirati i da želimo nekakve predizborne poene. Taj zakon sam stavio u proceduru prije 4 godine. Pojma nisam imao tko će biti na vlasti i da li će ikada doći do drugog čitanja, a kamoli mi ni na kraj pameti nije bila politizacija. Jednostavno se nije moglo politizirati jer je bilo nemoguće predvidjeti to vrijeme. Isto tako treba reći da ovaj zakon ne služi u političke svrhe i po tome što ga je prihvatila i oporba u prvom čitanju. Dakle, ja iščitavam u ovom zakonu jednu dobru stvar. osim digniteta žrtve koju moramo dignuti na razinu europske civilizacijske norme ponašanja, ja ovdje vidim i zatvaranje nekih rana iz prošlosti i nekih naših raskola, jer na ovaj način stavili smo iza sebe sve one političke energije koje smo trošili na to da dokazujemo tko je kriv, tko nije kriv i što se dogodilo nakon 9. svibnja 1945. Na taj način je žrtva zadovoljena i mi možemo svoju političku snagu usmjeriti u budućnost Hrvatske, a ne više u prošlost Hrvatske. I još jedan detalj koji je važan. Mladi ljudi o ovome ne znaju ništa, naši udžbenici ne govore o tim žrtvama ili govore vrlo površno i vrlo malo. Kroz istine koje će evidentirati ovaj ured i mladi će doći do povijesne istine i povjesničari će dobiti materijal za povijesnu istinu i konačno ćemo podvući crtu i reći, sada se više ne trebamo okretati prošlosti. A onima koji predbacuju, a ima ih dosta, zašto se uvijek okrećeš prema natrag. Njima samo jedna poruka. Jedino što je važnije od hrvatske budućnosti je to da se ne ponovi njezina krvava prošlost. I zato vas molim da podržite ovaj zakon. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin Grčić? Ne. hvala lijepa. Želi li predstavnik Vlade dodatno? Da. Gospodin Stjepan Adanić, državni tajnik u Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče HRvatskog sabora, poštovane dame i gospodo. Vlada Republike Hrvatske nema primjedbi na Konačni prijedlog Zakona o pronalaženju, obilježavanju i održavanju grobova i žrtava komunističkog zločina nakon 2. svjetskog rata sa amandmanima na konačni prijedlog zakona koji su podnijeli Klubovi zastupnika HDZ-a i HSS-a u Hrvatskom saboru aktom od 15. veljače 2011. godine. Ovaj zakon odnosi se na žrtve u poraću u vremenima kada vrijede zakonske civilizacijske odredbe o pravu na pravedno suđenje. Nakon završetka 2. svjetskog rata koji je službeno završio 9. svibnja 1945. godine dogodila su se pojedinačna i masovna ubojstva ljudi, civila i razvojačenih vojnika bez bez suđenja od tadašnjeg režima. Neprihvatljiva i nerazumna civilna ratna žrtva bez obzira na okolnosti u kojima je nastala. Svaka žrtva zaslužuje civilizirani odnos, poštovanje i nikada ne smije pasti u zaborav. Ovim prijedlogom zakona svim žrtvama trebalo bi se omogućiti davanje dužne počasti nakon pronalaženja i obilježavanja grobova. Podupiremo donošenje zakona jer smatramo da je to između ostalog civilizacijska norma i civilizacijski doseg. Hvala vam lijepa.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

koji su predsjedniku HRvatskog sabora dostavili klubovi zastupnika HDZ-a i HSS-a aktom od 26. studenog 2010. godine, te amandmane na isti koji su predlagatelji dostavili 15. veljače 2011. godine. Odbor je raspravu proveo u svojstvu matičnog radnog tijela, sukladno odredbi članka 81. poslovnika Hrvatskog sabora. Odbor je raspolagao mišljenjem Vlade RH od 17. veljače 2011. godine koja se ne protivi donošenjem zakona s predloženim amandmanima predlagatelja kao sastavnim dijelom. Predstavnici predlagatelja obrazložili su namjere donošenja zakona, a to se prvenstveno odnosi na davanje dužne počasti žrtava komunističkih zločina nakon 9. svibnja 1945. godine, te propisivanja obveze sustavnog organiziranja pronalaženja, obilježavanja i održavanja grobova komunističkih zločina. U postupcima nije predložene ekshumacija, osim probne niti identifikacija žrtava s obzirom da se radi o velikom broju žrtava i značajnom proteku vremena od počinjenih zločina. U raspravi članova odbora upozoreno je da predmet akta nije sukladan Poslovniku Hrvatskog sabora odnosno njegovom članku 152. stavku 3. u kojem se kaže da je predlagatelj u obrazloženju konačnog prijedloga zakona dužan navesti razlike rješenja koje predlaže u odnosu na rješenje iz prijedloga zakona. Razlog zbog kojih su te razlike nastale te prijedloge i mišljenja koji su bili dani na prijedlog zakona, a koje predlagatelj nije prihvatio uz navođenje razloga zbog kojih nije prihvatio izostavljen je stavak 2. članka 5. iz prijedloga zakona, te nije obrazložen prijedlog odbora na tekst prijedloga zakona da se upravo vijeće ureda imenuje jedan član iz udruga proizašlih iz Domovinskog rata. Podržan je zakon zbog nužnosti odavanja počasti svim nevinim žrtvama totalitarnog režima, ali bi se trebala razmotriti mogućnost da se istraže i ratne žrtve. Potrebno je učiniti sve da se maksimalno izvrši ekshumacija, identifikacija pronađenih posmrtnih ostataka radi potomaka i dostojanstvenog pokopa, a znajući da današnja tehnika to omogućava. Nakon provedene rasprave odbor je većinom glasova odlučio predložiti HRvatskom saboru donošenje Konačnog prijedloga Zakona o pronalaženju, obilježavanju i održavanju grobova i žrtava komunističkog zločina nakon 2. svjetskog rata zajedno sa amandmanima predlagatelja te uz sljedeći amandman Odbora za ratne veterane: u članku 15. stavku 2. iza zareza dodaju se riječi: "i to članova odbora za ratne veterane". U obrazloženju smo naveli, ovima se predlaže imenovanje jednog člana Odbora za ratne veterane Hrvatskoga sabora u Upravno vijeće Ureda za pronalaženje, obilježavanje i održavanje grobova žrtava komunističkih zločina nakon Drugog je to radno tijelo Hrvatskoga sabora i matično za žrtve totalitarnog režima sukladno članku 81. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Gospodine predsjedniče, molim. **Bebić, Luka U ime kluba HNS-a, HSU-a gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite.

mi ga imamo pred Hrvatskim saborom isto tako relativno dugo. Nije to jedini zakon koji čeka svoj red već jako dugo pred ovim Hrvatskim saborom, ali je vrlo zanimljivo da je došao na dnevni red sada prije nekih koji čekaju duže od njega i to baš u vrijeme kada se ova inicijativa odnosno sam zakon i rasprava o njemu poklapaju sa porukama koje je nedavno uputio ministar Karamarko. Da li je predlagatelj, a onda i mi svi zajedno, da li smo svjesni koliko je ova tema podložna manipulacija i zlouporabama obzirom na činjenicu da mnoge od vrlo važnih fakata od kojih polaze premise ovoga zakona, još uvijek nisu do kraja definirane definirane na znanstvenoj razini. Međutim, nikada ne smije prijepor na znanstvenoj, historiografskoj razini biti prepreka našoj ljudskosti. Nikada ne smije političkoj odgovornosti to biti prepreka da se oda spomen svakoj žrtvi svakoga rata. Jer kao što rekoše ljudi pametniji od mene rat je jedno od najvećih, ako ne i najveće zlo koje se ikada može domisliti u povijesti čovječanstva jer on sa sobom prije svega zato što podrazumijeva u svome korijenu bolesne i antiljudske ideje, donosi čitav niz zala koji za sobom ostavljaju samo i isključivo crnilo, tugu, nevolju i bol. Drugi svjetski rat, najkrvaviji svjetski sukob, osobito krvavim, strašnim pokazao se na prostorima bivše Jugoslavije. Bivša Jugoslavija i to ona stara Kraljevina bila je ne samo predmet grabeža okupatora od bugarskih fašista do talijanskih fašista, već je ujedno bila i stratište na na kojemu su kvislinške snage etničkim čišćenjem, masovnim preseljenjima naroda, sjetimo se samo kako su prošli Slovenci iz Slovenije, kako su prošli Nijemci, u kojemu su dakle stotine tisuća ljudi bili samo i isključivo brojevi i topovsko meso, sredstvo za ostvarivanje najbolesnijih političkih, apsolutno neljudskih ideja. Drugi svjetski rat nažalost u Hrvatskoj nije okončan 9. svibnja kako se navodi u prijedlogu ovoga zakona i tu će biti jedan od prijepora. Poznato je naime da je kompletna skupina armija E pod zapovjedništvo general pukovnika Aleksandra Veira odbila predaju i kapitulaciju koju je potpisala njemačka vojska 9. svibnja i da su borbene operacije u kojima su sudjelovale i ustaške i četničke i belogardejske uz okupacijske snage trajale sve do 15. svibnja. Dakle, vrlo aktivne borbene operacije vođene su na čitavom području današnje Slovenije. Naoružane formacije odbile su predat se. Prouzročilo je to strašne gužve, napade iz zraka, s kopna i veliko stradanje civila koji su se povlačili u kolonama, vjerujući da će im okupacijske kvislinške snage osigurati prijelaz na teritorij kojega su kontrolirali zapadni saveznici. Dakle, ono što se dogodilo između 9. svibnja i 15. svibnja najkrvaviji dio je ove priče. Ovaj prijedlog zakona podrazumijeva da je rat prestao u Hrvatskoj 9. svibnja i da sve što se nakon toga dogodilo do 15., do utihnuća oružanih borbi i do predaje naoružanih vojski, vojski, prije svega velikih postrojbi, nije rat. To je kriva premisa. Nadalje, pijetet prema svakoj žrtvi mora biti u temelju svake demokratske države. Ako ona dijeli žrtve, ako dijeli mrtve prije ili poslije suočit će se s gnjevom onih koji su nepravedno zaboravljeni ili koji su prešućeni. Od '91. godine do danas, od djelovanja one čuvene komisije na čijem čelu je bio svojedobni potpredsjednik Hrvatskoga sabora, a onda ustavni sudac Vice Vukojević, traju javni prijepori koji su prije svega prouzročeni politički oblikovanim zaključcima te komisije u kojima se redovito prešućivalo da nisu samo u kolonama koje su od Bleiburga i Dravograda, ali i iz drugih područja kretale na taj strašni križni put, nisu bili samo Hrvati. To je vrijeđalo mnoge žrtve. A ja pitam kad smo već tako solidarni gdje je bila Vlada Republike Hrvatske kad se postavljalo spomen obilježje onima koji izgiboše u logoru Krndija. Gdje je bila Vlada Republike Hrvatske kad je postavljano obilježje u Valpovu? Gdje je bila Vlada Republike Hrvatske kad je otvoren spomen dom odnosno memorijalni centar podunavskim Švabama u Valpovu prošle godine? Je li moguće oprati svoju poziciju samo time što se financira dio aktivnosti, ali se ne želi biti prisutan. Nije dobro. Nije dobro, jer žrtve o kojima ovdje govorimo jesu i oni Talijani bačeni u fojbe kojih je između 800 i 20000 već prema tome kako i tko govori, kako tko tumači, kako tko popisuje. Ali svakako među njima velik broj civila. Među njima je također 48447 imenom i prezimenom Nijemaca koji pogiboše od gladi i studeni, od bolesti u logorima koje su uspostavile tadašnje komunističke vlasti samo za Nijemce. Među njima i 5582 imenom i prezimenom pobrojane djece. Dakle, govoriti da su poratne žrtve bile usmjerene samo protiv jedne nacionalnosti ne bi bilo korektno, ne bi bilo istinito. Ali hoćemo li se izdići na onu razinu koja će svakoj žrtvi dati pijetet, koja će poštovati i vojnike poginule na svim stranama. Sram je mene bilo kad je njemački Savez za skrb o ratnim grobljima bez prisustva i pomoći Hrvatske uređivao njemačka vojnička groblja preorana u srpnju '45. u Vrapču, na Mirogoju i na splitskom Lovrincu. Nemojmo dijeliti mrtve. Ne smijemo dozvoliti da ni jedan zakon to učini. Ali ne smijemo i također u istu poziciju stavljati žrtvu i onoga tko je zločin počinio. Dakle, moramo biti svjesni da je kompletna grupa, armija E zajedno sa svim kvislinškim naoružanim snagama uključujući i poglavnikom tjelesni zdrug sve do 15. svibnja bila vojno aktivna, suprotstavljala se uopće ideji kapitulacije i da su ogromne žrtve pale upravo u tih 7 dana, 6 dana. S druge strane nemojmo dijeliti žrtve ako već želimo puni pijetet im odati. Što smo radili proteklih 20 godina na ovome planu? Zar je moguće da suvremena i demokratska država tek 2011. godine želi zakonom urediti pitanje poklona svim žrtvama rata, odnosno poraća, jednog totalitarnog režima koji je nikao iz pobjedničkoga krila. To je velika kritika. Sama činjenica da danas početkom ožujka 2011. Hrvatski sabor o tome razgovara, velika je kritika našoj vlastitoj savjesti. Ali jednako tako, naša je obveza da kad govorimo o ovome u to ne petljamo ni stranke, ni politiku, niti izbore. I nije dobro kada zapravo javni govor ministra unutarnjih poslova najavljuje ovu našu raspravu u trenutku kada znademo da posljednjih godinu dana nije prstom mrdnuo po ovome pitanju i da se tek sada sjetio toga u izbornoj godini. Nije dobro jer imamo izvješća o radu MUP-a, nije dobro jer znademo kakav je bio i program rada policije i znademo da se o tome nije uopće vodilo računa, a danas je to jedna od važnijih političkih tema. Na dušu onima koji preko nje žele odvući pozornost od onih problema koji tište žive. Ali jednako tako na dušu onima koji preko toga žele ostvariti političke bodove. Ako ih je i gdje god da jesu. Volio bih kada bismo prema svim žrtvama ovog našeg prostora toliko krvlju namočenoga i u Prvome svjetskom ratu i u Drugome svjetskom ratu i poslije njega osobito u Domovinskom ratu kada bismo prema svim tim žrtvama doista imali odnos kao živ čovjek prema onome koga više nema i prema kojemu je najgora stvar uperena upravo zaborav. Volio bih kada bismo dakle imali snage izdignuti se iznad toga i kada bi to bilo naše svakodnevno ponašanje, naš svakodnevni stav, a ne stav kojega ćemo se sjetiti i kojega ćemo verbalizirati samo u izbornim godinama. Nije dobro što nam se to uvijek vraća i nije dobro što ovaj zakon kaže da će svoju djelatnost ured kojega predlaže zapravo nasloniti na ono što je radila komisija pod ravnanjem gospodina Vukojevića već i samo zbog toga, samo zbog toga ako ništa drugo a prijepora oko njenih nalaza bilo je do neba, zbog toga što je ona nasilno useljena tu u samome susjedstvu Hrvatskoga sabora, u palaču Bomb eles koja je trebala četiri dana poslije toga biti vraćena bivšem vlasniku. Samo zato da ne bi bila vraćena useljena je novoosnovana komisija, na vrat, na nos preko noći jer je zakon predvidio da kad državna institucija jest u nekretnini koja je predmet vraćanja nema restitucije. Eto i to je prema obitelji Bombeles samo po sebi zlo, ali o tome jednom drugom prilikom. Hvala lijepo. Hvala. Imamo ispravke netočnih navoda. Prvi je gospodin zastupnik Ivan Škaričić. Izvolite. **Škaričić, Ivan (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Pa u ovom patetičnom govoru gospodina Gordana Beusa Richembergha moglo bi se dosta ispraviti. Ispravit ću samo dva. Prvo netočno je plasirati tvrdnju da su se vodile kako se to čini iz vašeg govora neke značajnije ratne operacije nakon 9.5.'45. koje bi mogle prouzročiti ovakav broj žrtava. Ja sam to tako shvatio vaš govor. Drugo, isto tako je netočno da je ovo motivirano danas, donošenje ovog zakona izjavama ministra unutrašnjih poslova gospodina Tomislava Karamarka, jer je čini mi se prije godinu dana ovaj zakon bio u prvom čitanju. I ono što je apsurd svega u našoj zemlji, to je da se ovaj zakon povezuje sa trenutačnom politikom, odnosno političkim strankama i izborima. Molim vas lijepo objasnite hrvatskoj javnosti kakve to ima veze stotine tisuća žrtava '45. godine sa izborima. Ako se netko osjeća tu odgovoran, ja ne znam zašto se danas ljudi osjećaju odgovornim koji će sutra ići na izbore, vezano uz te događaje. To možete objasniti. Hvala. Ispravak gospodin zastupnik Josip Đakić. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa apsolutno je netočan navod kolege Richembergha, da je od 9. do 15. svibnja pružan aktivni otpor, da se još uvijek borilo. 200 tisuća hrvatskih vojnika domobrana i ustaša položilo je oružje i tako položenog oružja, razoružani pobiti su na Bleiburškom polju, za to postoje svjedoci koji su još uvijek danas živi u Austriji, ljudi koji će svjedočiti o tom krvničkom zločinu, a to je potvrdio i sam Tito kada je rekao poslije 17. svibnja u govoru u Ljubljani da je pobio 200 tisuća bandita i da nema kome odgovarati. Hvala. U ime kluba HSS-a, gospođa zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče, zastupnice i zastupnici. O razmjerima počinjenih komunističkih zločina, te o naravi tadašnjeg režima najočitije govori veliki broj prekrivenih i do danas neoznačenih grobišta na području Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine. Ta grobišta svjedoče o najtežoj vrsti zločina, sustavnim masovnim pogubljenjima. U proteklih 20 godina, na različite je načine evidentirano te dijelom locirano približno tisuću 300 takvih grobišta, najviše u Hrvatskoj više od 700, i Sloveniji više od 500, među kojima su najvjerojatnije najmasovnija ona u Teznom, u Maceljskoj šumi i Jazavki. Procjenjuje se da je to tek dio prikrivenih grobišta, na kojima su potkraj rata i u prvoj godini poraća ubijeni pripadnici poražene hrvatske, slovenske, crnogorske i njemačke vojske, kao i brojni civili hrvatske i druge nacionalnosti, pa čak i djeca. Istražitelji su ustanovili da je u Hrvatskoj pronađeno 718 grobnica, od kojih 628 masovnih, a 171 pojedinačna. U 84 grobnice pokopano je više od stotinu žrtava, a od toga je u 40-ak i više od njih 300. Procjenjuje se kako je u tim jamama ukupno više od 89 tisuća tijela žrtava. Niti jedan postupak protiv optuženih zločinaca komunističkog režima u zadnjih 20 godina nije okončan pravomoćnom presudom za zločin, pa ispada kao da se isti nije ni dogodio, premda znamo da tomu nije tako. Neovisno o tome još uvijek nam ostaje nadati se da će oni počinitelji, koji su još uvijek živi, premda su u poodmakloj životnoj dobi, biti procesuirani, jer zločin je zločin i nikada ne zastarijeva. Bilo bi poželjno da se pomire s istinom, iskažu kajanje za nedjela, da se svojim priznanjem pokušaju pomiriti sa žrtvama i njihovom živućom rodbinom, da zatraže oprost i da olakšaju svoju savjest. A prisjetimo se, pri kraju rata zemlja je bila najviše natopljena krvlju žrtava pobijenih bez suda. To su činile različite komunističke formacije na području cijele Hrvatske, a procjena je da je u okolici Siska i na Banovini ta odmazda bila najizraženija, jer tamo leži i do 45 tisuća žrtava. Slijedi okolica Krapine, Macelj, i Zagorje. U jamama je pronađeno mnogo dokaza koji govore o identitetu žrtava i načinu likvidacija. Masovna grobišta bila su često razarana i uništavana, pretvarana u smetlišta, i prikrivana na razne načine, pa žrtve i njihovi grobovi jednostavno nisu postojali. Obitelji pobijenih, ako su i znale ili pretpostavljale gdje se nalaze grobišta nisu ih smjele posjećivati niti obilježavati. Ipak ni strah od režima, ni protok desetljeća nisu potisnuli u zaborav te žrtve kod njihove rodbine i prijatelja, ali ni kod još uvijek ustrašenih svjedoka ili pak počinitelja zločina. Mi u HSS-u smatramo da je potrebno identificirati sva ta grobišta, obilježiti ih primjerenim spomen obilježjima, te omogućiti održavanje pogrebnih obreda svih vjera, iskazivanje pijeteta prema žrtvama, i zato smo zajedno sa klubom HDZ-a i predložili donošenje ovog zakona. Stava smo da obiteljima treba omogućiti da prožive žalovanje zbog gubitaka svojih očeva i majki, braće i sestara, sinova i kćeri, koje nisu mogli proživjeti zbog neizvjesnosti o mjestu i vremenu pogubljenja, zbog zavjere šutnje o zločinu, tj. zabrane samog spominjanja umorenih. Ovim zakonom diže se glas protiv totalitarizma, posebno protiv skrivanja i relativiziranja strašnih komunističkih zločina, čije posljedice još uvijek osjećamo. Za ljudski um je gotovo neobjašnjivo da odrastao čovjek, iz bilo kojeg razloga, uzme život drugom ljudskom biću. To se protivi prirodi čovjeka. Nešto se duboko buni u njemu. To da se život uzme ljudima koji pripadaju određenom narodu ili ne podupiru neku ideologiju još je neumnije i teže shvatljivo. No na žalost svjedoci smo da se to događalo, i događa se. Prema kršćanskom viđenju odnosa prema žrtvama upravo je žrtva ta koja treba biti u fokusu i to u smislu otkrivanja istine i poštivanja njenog digniteta. Žrtvama se iz prošlosti se još uvijek manipulira u svrhu stjecanja neke dobiti u sadašnjosti ili budućnosti. U konkretnom slučaju u Hrvatskoj neke žrtve kao da imaju pravo na status žrtve, a nekima kao da se to pravo negira i kao da su neke žrtve nevine, a za neke se implicitno sugerira da su same krive što su se našle na krivom mjestu u krivo vrijeme. Kad se govori o žrtvama komunističkog režima, posebice Bleiburga i križnog puta, na hrvatskim je povjesničarima da utvrde konačni broj žrtava te ljudske katastrofe, koja se bolno usjekla u kolektivno pamćenje Hrvata. Danas više od pola stoljeća od tragedija koje ovdje spominjem potpuno je nejasno kako to da dio suvremenih hrvatskih povjesničara još uvijek nalaze neka opravdanja za Jasenovac, Bleiburg ili križni put. Bleiburg i križni put, ali i drugi komunistički zločini teške su traume hrvatskog naroda, i dok se ne rasvijetle sasvim se sigurno neće dogoditi iskorak suočavanja sa zločinima vlastitog naroda i ni do kakvog čišćenja pamćenja neće doći. Iako je s prolaženjem godina sve manje onih koji mogu svjedočiti o svojim iskustvima i strahotama Drugog svjetskog rata i poraća, važno je da njihovom pomoći i svjedočanstvima u istini novi naraštaju dobiju i čuvaju primjereno razumijevanje tih događaja, sa svim grubostima i potrebom za čišćenjem spomena. Novi naraštaji, a posebno djeca i mladi vremenskim odmakom od stvarnih događaja imaju priliku da svojim zalaganjem osvjetljuju istinu koja nas jedina može osloboditi od otvorenih i skrivenih sukoba proizašlih iz manipuliranja istinom. Zalažemo se da se svim istinoljubivim sredstvima što prije istraže svi aspekti događanja prije, za vrijeme i nakon Drugog svjetskog rata premda je prošlo toliko vremena, a u njemu i mnoštvo mogućnosti te trud ne samo da ni danas nije uzaludan nego je nužno potreban. Valja se potruditi oko dostupnih svih relevantnih dokumenata i svjedočanstava, otvaranja arhiva koji imaju veze s razumijevanjem cjelokupnog konteksta, oko primjene valjane znanstvene metode koja je prožeta čežnjom za istinom i zauzetošću za dobro. Posao koji može izgledati isključivo kao zadaća povjesničara. Jer obično se kaže da se time treba baviti struka, a ostali se trebaju okrenuti budućnosti. Taj posao se ipak ne tiče samo povjesničara nego svakog od nas. Znamo da puno toga, a osobito mir, ovisi o svakom od nas, od naših htijenja, stavova, naših riječi i gesta no ponajprije od nastojanja da budemo otvoreni u istini. Imena žrtava, njihovi životi, njihov osobni hod kroz tamu obavezuju nas na traženje istine. Stotinama stratišta u Hrvatskoj potrebna je istina kojoj se ništa ne dodaje, iz koje se ništa ne izostavlja. Istina koja neće biti ušutkana novim ideologijama i promicana do razine novih poniženja i zločina. Hrvatsko pučanstvo tijekom 20. stoljeća pogodila je tragedija koja je po riječima Pape Ivane Pavla II. obilježena trima velikim zlima, fašizmom, nacizmom i komunizmom. Opravdati jedan totalitarizam, odnosno zataškavati i prešućivati nepravdu koju je nanio znači unositi trajni nemir u društvo i javnost jer i povijesna laž je zločin. Pitanja vezana uz Drugi svjetski rat i totalitarističke režime 20. stoljeća neće prestati unositi nemir i neprijateljstvo u naše društvo dokle god se istom mjerom ne odnosimo isto prema svim totalitarističkim režimima i dok istom mjerom ne bude zagarantiran spomen na sve žrtve. Svaka žrtva terora je tragedija i sramota čovječanstva. Svake žrtve se valja sjetiti kako bi bila dostojanstveno obilježena i kako se takva tragedija više ne bi ponovila. Zbog žrtava komunističkih zločina čije su kosti razasute i čiji se grobovi ne znaju HSS je sa HDZ-om uputio u saborsku proceduru prijedlog Zakona o pronalaženju i obilježavanju, održavanju grobova žrtava komunističkih zločina nakon Drugog svjetskog rata. Ovaj zakon odnosi se na žrtve u poraću. Dakle, u vremenu u kojem vrijede zakonske, ali i opće civilizacijske odredbe o pravu na pravedno suđenje. Na području RH dogodila su se masovna ubojstva nakon završetka Drugog svjetskog rata. Brojni su razlozi teških komunističkih zločina iz tog razdoblja, ali svima im je zajedničko usmrćivanje političkih protivnika zato jer su drugačije mislili i osjećali. Ubijeni su bez suđenja ili u montiranim procesima bez prava na obranu. Sve žrtve ubijene pod takvim okolnostima su nevine i zaslužuju puno poštovanje. Hrvatski sabor je prihvatio europsku Deklaraciju o osudi komunističkih zločina, a 30. lipnja 2006. godine je donio Deklaraciju o osudi komunističkih zločina počinjenih tijekom totalitarnog komunističkog poretka u Hrvatskoj od 1945. do '90-te godine. Deklaracijom se osuđuju svi komunistički zločini nabrojani u članku 2. Rezolucije 1471 Vijeća Europe. Žrtve komunističkih zločina su, kako utvrđuje Deklaracija Vijeća Europe ubijene u ime ideologije, klasne borbe te načela diktature i proletarijata. Prema deklaraciji njihova je žrtva posljedica neslaganja sa zločinačkim komunističkim režimom. Međunarodna zajednica nije osudila počinitelje tih zločina kao što je to učinila sa užasnim zločinima nacizma. Te su žrtve izbrisane iz povijesti sjećanja jer nema ni u evidenciji njihova broja, niti obilježavanja posmrtnih ostataka u njihovim neznanim grobovima. Time je onemogućeno prigodno obilježavanje grobova žrtava i odavanje zasluženih počasti. Rehabilitacija žrtava komunističkih zločina naša je obaveza. Obilježavanje njihovih grobova je naš dug prema prošlosti i zalog za budućnost. Žrtve ne možemo vratiti, ali možemo im i moramo pružiti dužno poštovanje. Ovaj zakon određuje način pronalaženja obilježavanja i trajnog održavanja grobova žrtava komunističkih zločina iz razdoblja nakon Drugog svjetskog rata. Dakle, ovdje želimo još jednom reći da je ovo zakon koji ide u smjeru dostojnog obilježavanja grobova malih ljudi koji baš i nisu imali previše izbora u vrijeme sukoba velikih. Baš zbog razloga što je Hrvatska u tom ratu bila mala i zbog razloga okupacije 2 totalitarna sustava, fašizma i nacizma, te nemilosrdne ustaške vlasti u Zagrebu pa onda i Narodnooslobodilačkih snaga koje su se sve više crvenile kako se rat bližio kraju netko u nekom selu završio je tamo gdje ga je prvi jači naravno pod prijetnjom oružja pokupio i odveo. Žrtve tog razdoblja obuhvaćaju osobe ubijene u komunističkim progonima, sudskim procesima, zatvorima i logorima. Jednako tako dostojno obilježavanje zaslužuju i žrtve koje su od komunističkog jugoslavenskog režima ubijene u inozemstvu i organizaciji jugoslavenskih tajnih službi. Najveći dio ovih ubojstava nikad nije istražen niti evidentiran. Ovim prijedlogom zakona svim komunističkim žrtvama trebalo bi se omogućiti davanje dužne počasti nakon pronalaženja i obilježavanja grobova. Komunistički zločini znamen su iskazane ideološke mržnje i nepriznate etničke istrage. Ovim zakonom želimo ukazati da svaka ljudska osoba ima pravo na ljudsko dostojanstvo pa i nakon smrti jer je to temeljno etičko načelo. Da bi se prekinulo omalovažavanje i šutnja o tim nepriznatim žrtvama rata i poraća te omogućilo pravo na javnost i na pijetet potrebno je objektivno i cjelovito istraživanje tih ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti, potrebno je ustanoviti povijesne činjenice i na osnovi njih razviti pedagogiju pomirenja i oprosta. Jer oprost je preduvjet pomirenja. Ne može se pozivati na pomirenje, a šutjeti o opraštanju i potrebi da počinitelj postane svjestan učinjenog zla i zamoli za oproštenje. Ta šutnja sugerira izbjegavanje govora o krivnji i odgovornosti. Svaki zločin ima počinitelja. U procesu opraštanja uključeni su i žrtva i počinitelj. To bi bilo jedino logično. Taj proces je različit i za žrtvu i počinitelja, a u ovom slučaju za obitelji tih žrtava. Za razumijevanje te razlike potrebno je prije svega podvući razliku između žrtve i počinitelja te prvenstveno žrtvi priznati žrtvu. Mi u klubu HSS-a predlaganjem ovog zakona to i činimo. Hvala lijepo. U ime kluba IDS-a gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, državni tajniče, uvažena gospodo zastupnici. Gospodin Hebrang kao predlagač ovoga prijedloga zakona u jednoj od svojih zadnjih rečenica otprilike je rekao da je ovaj zakonski prijedlog u saborsku proceduru upućen pred 4 godine. je mišljenje da ste htjeli u HDZ-u sva grobišta ste u tom periodu, gotovo sva da ne pretjerujem, znači moglo se obilježiti. No, očigledno da je izabran pravi tajminig i to je bit i to je jedino što na neki način delegitimira ovu saborsku inicijativu. Politizacijom se naprosto ruži pijetet prema žrtvama. Ne radim ja to, kao što isto tako nećete mi vi valjda gospodo reći da je SAnader kriv što zakon nije došao u proceduru. Konačno evo pred nekoliko mjeseci dobili smo izvješće MUP-a za 2009., a tamo na stranu najnoviji angažman ministra, ni riječju se ne spominje angažman policije po tom pitanju. I to je isto tako problem i to je onda ono što delegitimira ovakve inicijative. Ali to je tipično ja bih rekao za ovu vlast. s jedne strane vidimo da se zemlja gospodarski raspada, na ulici, premijerka traži navodno da joj se šalju pisma, ko Paja Patak a šef policije se bavi iskapanjem grobišta odnosno čuvanjem Markova trga. O ovome danas, o ovoj inicijativi govorit ćemo vjerojatno jedan dan, o prilikama u zemlji o svemu onome što se dešavalo na Krvavom mostu, razgovarali smo danas 15 minuta. Da premijerku pozovemo da obrazlaže kondicije ovog zakona u Sabor bi došlo u roku odmah, a kada je riječ o prosvjedima i razbijenim glavama i krvi na Krvavom trgu. **Bebić, Luka (HDZ)** Vratite se na točku Nije sporna inicijativa, način, vrijeme, delegitimiraju naprosto predlagači. Ja sam ne jednom rekao da Jama jednostavno nije grobnica i da svaka nedužna žrtva treba biti rehabilitirana, treba biti kršćanski pokopana i treba biti oplakana. Jasno je daje zločin, zločin, počinili taj zločin Fašisti ili komunisti, počinili ga Srbi u agresiji na Hrvatsku ili jednako tako zločin je ono što se dešavalo npr. u Pakračkoj poljani ili u okolici Siska tamo ratnih '90.-ih

koji su nam se upravo pridružili na galeriji. Članovi izaslanstva Odbora za vanjsku politiku parlamenta REpublike Mađarske koju predvodi gospodin Mihaly Ballae predsjednik Odbora. Srdačan pozdrav. dalje. **Kajin, Damir (IDS)** Zločin ne branim još manje ću braniti zločinca. Branit ću normalno istinu. Prvo, jedna ekipa je došla na vlast na temelju one rečenice da je NDH bila težnja hrvatskog naroda, za razliku od nas koji tvrdimo da je antifašizam stvorio Hrvatsku. Istina, pojavljuje se u zadnje vrijeme jedna teza gospodina Banca da bi Hrvatske bilo i bez antifašizma. Vjerojatno je i ta teza točna, ali bi bila ta HRvatska bez jedne Istri, bez Rijeke, Zadra, bez otoka, jednom riječju vidjela bi se sa Zagrebačke katedrale. U zadnje vrijeme ide se još korak dalje, pa je tako aktualni predsjednik Hrvatskog Helšinskog odbora gospodin Čičak otprilike rekao da ako je Manulić zaslužan za Hrvatsku, e onda bolje Hrvatska da propadne. Gospodin Manulić kojemu se ne znam možda kani suditi, bio je drugi čovjek jednog režima od '91. do '94. Ja mislim da HRvatska mora nadživjeti jednog Čička i Banca i Manulića i Kajina i sve vas ovdje koji sjedite ili dijelite ove klupe zajedno sa mnom. Ako se s druge strane sudi sada vidimo jednoj opsesiji do granica banske Hrvatske u Bosni, ako sudimo premijeru Manoliću koji je bio i potpredsjednik HDZ-a, ako sudimo ministru policije Boljkovcu u Salzburgu je Sanader, jedan potpredsjednik je osuđen, nekoliko šefova policije također, neki imaju problema s International Amnestyem da ne nabrajam sve dalje, onda si čovjek postavlja pitanje, tko je to stvarao Hrvatsku državu? Hrvatsku državu jasno nisu stvorili niti naši kleptomani, niti ustaški kileri, niti komunistički teroristi ili ubice poslije rata, već ju je stvorila volja hrvatskog naroda i utoliko jasno jednu vlast treba uvijek razlikovati od države i samog naroda. Ali svaka vlast gospodo govori i o državi pa i o narodu, govori i o samoj sebi. Zašto se ovo pitanje otvara baš danas? Što može ova vlast ponuditi? Policijom se ide na prosvjednike, nezaposlenost je 330 ne znam 5 tisuća ljudi. Jutros čitam da je industrijska proizvodnja minus 6,7% u odnosu na 2010. I to je zapravo tema, zato jer se želi iskrivljivati istinu. Sanader je gospodin Hebrang radio to puno elegantnije, nježnije, preko Thompsona, je da je to ljude koštalo ali se nije sudilo, a ovi moraju malo zagrepsti do kosti ako se ne želi urušiti. Apsolutno se slažem svi izmi da parafraziram Karamarka su zlo. I fašizam, i komunizam, i nacizam, i boljševizam, i nacionalizam ali isto tako hrvatski antifašizam afirmirao Hrvatsku. A činjenica jeste da su ga predvodili komunisti. To je isto tako činjenica svugdje osim možda u Istri kada se dizao i ustanak. Pa reći ću i ovom pa i moja obitelj, ne po mojoj strani, po ženinoj strani je možda simbol jednog komunističkog stradanja. Ovdje je gospodin Šetić, on to jako dobro zna. Djed od moje žene, njegova sestra isto tako su od Partizana na kraju završila u Fojbi. Ako bi netko volio da se pronađe njihove posmrtne ostatke i da se te ljude kršćanski pokopa, onda sam to ja. Ja sam negdje da li je to bila '96., sedma nemojte me hvatati za riječ, podigao kako vi to kažete lapidu, nadgrobni spomenik sedmorici, osmorici, zagrebačkih profesora koji su bježali iz zone A u zonu B i ubijeni su negdje u Završju. Obilježili smo ljudski, pokopali 110 posmrtnih ostataka uglavnom Nijemaca na Buzetskom groblju. Čovjek si postavlja pitanje, da li sam ja mogao učiniti više? Vjerojatno da ali i to ću kazati i to što sam radio, radio sam na svoju ruku, jer je sve ovo u nadležnosti DORH-a s jedne strane odnosno MUP-a s druge strane koji ništa nije učinio u 2009., ali i u prethodnim godinama. Znači istražiti apsolutno da, hajka na ljude ne, revanšizam ne, normalno ako je netko zločinac, je zločinac treba odgovarati, politizacija normalno ne, a mislim da je to upravo u pozadini jednog ovakvog prijedloga zakona. Da li je bilo zločina poslije rata, bilo je. Da li treba nevine žrtve rehabilitirati, pa jasno da treba. Ali ako dovedemo u pitanje cijeli NOB, šta netko želi reći, kako je onda ex Jugoslavija, nakon toga Hrvatska došla do jedne Istre, do rijeke, do Zadra, na temelju čega, zločina, fojbi, ne znam. Ja tvrdim bolje građana koji su tamo naprosto obitavaju. I konačno, rekao sam i nešto osobno. Još jedanput ću kazati da svaka nedužna žrtva treba biti rehabilitirana, treba biti oplakana i treba biti kršćanski valjda pokopana. Drugo je što žrtve Bleiburga, kako ih neki nazivaju, tih križnih mi uvijek izvlačimo onda kada Vlada svojim mjerama ne uspijeva išta konkretno učiniti u ovoj zemlji. Znači, svaka nevina žrtva neka bude kršćanski pokopana, neka se rehabilitira, međutim neka se isto tako ne falsificira povijest. A povijest je otprilike ovakva, 10.4.'41. je formirana zločinačka NDH, to je država koja se stavila pod patronat Hitlera, Mussolinija, ta država koja je bila zasnovana na ratnim zločinima i prodala je Dalmaciju Italiji, u Kerestincu …/Govornik se ne razumije./… Jasenovcu dešavale su se masovne likvidacije. Po kapitulaciji Njemačke jedino se Pavelić nastavio boriti do 15.5.'45. godine, znači nekih sedam, osam dana nakon kapitulacije Njemačke kada je stradalo negdje oko 1500 boraca NOB-a u tih sedam ili osam dana. Nažalost, nije mu suđeno. S druge strane, Titovi partizani rekoh digli su ustanak ili ti komunisti, komunisti svugdje osim možda u Istri. Istina je da u onoj '43., neka gospodin Šetić me demantira, među Hrvatima komunista gotovo da i nije bilo, bilo ih je nešto među Slovencima, bilo ih je među među Talijanima. Komunisti Hrvati bili su uglavnom već ranije napustili Istru između '20.-te i '39.-te, '40.-te godine tako da im nije bilo teško '41. opredijeliti se i stati na pravu stranu. Jasno da je mnogo, mnogo nedužnih ljudi stradalo nakon '45., istina je da malo kome se i sudilo, ali je istina isto tako da na Bleiburgu nije nitko stradao ja si isto tako postavljam pitanje zašto se stalno tamo 15.5. obilježava ta manifestacija. Dok nije bilo samostalne Hrvatske to mi je logično, ali se slažem sa prijedlogom predsjednika Sabora da bi to trebalo preispitati i da bi možda negdje drugdje ispred Crkve hrvatskih hrvatskih mučenika to trebalo ubuduće obilježavati. Neka se odaje počast onima koji su nedužni stradali na svakoj grobnici, međutim obilježavati skupove ispred spomenika u Bleiburgu gdje stoji "u čast i slavu poraženoj hrvatskoj vojsci" pa ja mislim da je u najmanju ruku degutantno. Da li je JNA poslije '45. počinila zločine, je. Zašto, mnogi su nedužni stradali. Da li je Tito za te zločine rekao bi Hebrang znao, pa morao je znati. Da li je trebalo spriječiti odmazdu, jasno da je. Da li je na tim križnim putevima stradavalo na tisuće žena pa jasno da je. Jasno da to treba na neki način osuđivati, ali istina je isto tako da se ona armada Pavelićeva željela staviti na stranu saveznika, nastaviti rat protiv nove vlasti, da su se borili 7, 8 dana i po kapitulaciji Njemačke. Sve je to naprosto istina. Istina je isto tako da mnogi koji su stradali njima su bile uprljane ruke krvlju, jasno nitko nije iz Jasenovca, da parafraziram, nitko stradao u Jasenovcu nije odgovoran za Bleiburg, da parafraziram Mesića, ali zato su mnogi odgovorni za Jasenovac bili u Bleiburgu. Slažem se, ubiti nekoga bez suda je apsolutno zločin pa kad god da se taj zločin dogodio. Znači, stavite oznake na svako stratište nedužnim žrtvama i nemojte da se isto tako dogodi ona sramota sa Francetićevim spomenikom. Mnogi su, već sam rekao, nedužni stradali i u Istri rekoh moji. Kad su sva djeca bila u partizanima, neka su čak napravili karijeru u onim poratnim vlastima, ne, otac od moje žene on je bio kamenoklesar od rođenja do smrti i time se nije naprosto bavio. Ali bez obzira na sve jednostavno činimo to bez politizacije, a bojim se da trenutak koji je odabran da bi se progovaralo o ovom Zakonu o pronalaženju, obilježavanju i održavanju grobova žrtava komunističkih zločina ide u pravcu da oficijelna vlast pokuša na neki način anulirati i ovaj glas ulice. Najprije jedna obavijest. Odbor za gospodarstvo održat će se danas u 13,30 u dvorani Ivana Mažuranića, sala 84.

izjavu gospodina Kajina koji je rekao da politiziranje delegitimira ovaj zakonski prijedlog klubova HDZ-a i HSS-a moram reći da je u prvom čitanju ovaj zakon došao 2. srpnja 2009. godine, prema tome ne vidim kako to dovodite u kontekst sa izjavama gospodina Karamarka u posljednje vrijeme. A također želim reći da je rezolucija Vijeća Europe rekla da je počast žrtava i osuda počinitelja temelj pomirenja pa je vrijeme da se i vi gospodine Kajin konačno s ovim pomirite. Jedanput netko treba i ovo napraviti.

neke i ponovio i na prethodnom čitanju. Ali ovo što želim ispraviti to je da nije točno da je jedna ekipa došla na vlast zahvaljujući tome što je rekla da je NDH bila i izraz težnji hrvatskoga naroda. Istina je da je to u jednom momentu doktor Franjo Tuđman rekao, međutim ta ekipa je došla na vlast zbog toga što je imala program koji je prihvatila velika većina hrvatskog naroda. Vi to jako dobro znate. Druga stvar, ponovo ponavljam, objasnite zašto je ovo politizacija. Zašto je ovo politizacija ako je prošlo 65 godina od toga, to dugujete objasniti javnosti. I treće, ono šta sam vas već jednom ispravio kad ste rekli da na Bleiburgu nitko nije stradao. Ja bih vas ponovno uputio na BBC-ev film, uputio bih vas na partizanske generale Koču Popovića, Milana Bastu i druge

Dođite ovdje ako ne radi mikrofon. **Šetić, Nevio (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče, uvažene gospođe i gospodo. Želim ispraviti jedan navod gospodina Kajina koji kaže da je činjenica da su antifašizam u Istri vodili komunisti. To je samo u jednom malom dijelu točno, jer treba reći upravo da je antifašizam kojega danas prihvaćamo upravo izrastao na onim ljudima koji su istisnuti iz Istre, protjerani između dva rata i oni su se prvi vratili u Istru kao što je tvoj Buzovčan Anton Cerovac Tončić bi naravno da su komunisti bili jedini organizirani. Ali skupština koja je na neki način integrirala Istru u Hrvatskoj 13. rujna '43. bila je gotovo jedan plebiscit, od župnika, od svećenika do težaka, radnika, odvjetnika i članova Komunističke partije Hrvatske. Mislim da je to važno reći. A kolega Kajin koji je danas dotakao još jedno pitanje želim reći sljedeće. Upravo hrvatski komunisti iz Istre uoči kraja Drugog svjetskog rata zamijenjeni su ortodoksnim jugoslavenskim kadrovima kao što je bio Mate Kršulj koji je bio na čelu Komunističke partije Hrvatske tamo zamijenjen ortodoksnim jugoslavenskim snagama čini mi se Todom Ćurubijom Srbinom iz Knina zato jer su upravo ponestale razumijevanje za njih, a to je počelo još od negdje jeseni 1944. Isto se desilo i sa SKOJ-em. Prema tome, upravo u '45. u završetak rata ušli smo sa onim snagama koje nisu prihvaćale demokratske procese i višestranačje kao mogućnost demokratskog razvoja. I tu je antifašizam dobio jednu mrlju. Hvala lijepo. Dalje se za ispravak navoda javio uvaženi kolega Milinković. Izvolite. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Kajin je uobičajeno izrekao više netočnih navoda. Meni je zapeo naravno onaj da timing i način delegitimira delegitimira prijedlog. Pa nikakvo vrijeme dragi kolega ne smije nas obeshrabriti da obilježimo mjesta stradanja nevinih žrtava, nevinih ljudi i da dostojno obilježimo ta mjesta i odamo počast tim ljudima. Nadalje, govori se o politizaciji. Pa vi kolega dragi vi politizirate, idete od lijeva do desna i na kraju,

prije svega istakao kako govori bez politizacije, ali upravo je to politizacija par excellance jer se zapravo izlaganje pretvori u nešto duboko nehumano suprotno bilo kakvim današnjim civilizacijskim tekovinama i zapravo se na smrti ljudi od kojih je velika većina nedužnih zapravo želi kroz to oblatiti jedna politika. To je potpuno neprihvatljivo. Pa između ostalog i konkretne izjave da se borilo do 15.5. itd. Ma do 1.6. se borilo u nekim dijelovima Hrvatske jer su ginuli ljudi do zadnjeg, jer su bili svjesni toga da će biti svi poklani zajedno sa civilima ukoliko polože oružje. Pa nisu polagali, jer je to počelo još praktično etničkim čišćenjem u istočnoj Lici i jugozapadnoj Bosni 27. srpnja '41. Nikakve vojske NDH tamo nije bilo, svi su civili poklani i pobijeni. I protiv toga su se ljudi borili, borili su se samo da prežive, samo da ostanu živi, samo ih je to zanimalo. I onda im se,

ovim prijedlogom zakona. Nije točno, nije istina. Nitko ne želi umanjiti, ali želimo rasvijetliti što se stvarno događalo. 50 godina nije to bilo moguće. Sad želimo konačno rasvijetliti i temeljem Rezolucije vijeća Europe, temeljem Europskog parlamenta i želimo reći da su komunisti bili zločinci jer su pobili stotine tisuća ljudi, da je Tito bio zločinac. Želimo reći jednostavno kao što govorimo da je Staljin bio zločinac to su povijesne činjenice koje vama očito još danas nisu prihvatljive premda su cijelom svijetu prihvatljive. Vijeće Europe je osudilo tri totalitarizma u Europi – fašizam, nacizam i komunizam. Vi očito niste još spremni reći da je komunizam bio totalitarni, diktatorski, zločinački režim. Ono što govori Europski parlament i ono što govori Vijeće Europe kao najveća istanca koja govori o ljudskim pravima. **Friščić, je i kolega Kajin govorio. U ime predlagatelja uvaženi kolega zastupnik Andrija Hebrang. Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Samo nekoliko osvrta na dosadašnja izlaganja, da ne bi skrenuli temu u onom smjeru koju ovaj zakon ne određuje. Kolega Beus u ime HNS-a izrekao je nekoliko stvari koje doista karikiraju ovaj zakon i zato su netočne. Kaže ovako: "Ovaj zakon je došao nakon izjave gospodina Karamarka da treba procesuirati zločince na komunističkoj strani i u doba Drugog svjetskog rata i nakon njega." To je naprosto netočno. Ovaj zakon je u postupku kao što sam rekao četiri godine, a u prvo čitanje je došao prije godinu i pol. Zašto tako dugo? Isto to odgovaram sada i kolegi Kajinu koji je rekao da je ovo pravi timing, to valjda na hrvatski znači pravo vrijeme, da se skrene sa ovim zakonom pozornost na nešto drugo. Ne kolega Kajin, ne skreće se pozornost jer prije četiri godine nisam pojma imao kakva će biti policijska situacija ovdje. Dakle, ukratko zašto smo tako dugo čekali? Čekali smo dvije godine da prođe kroz stranačka tijela, jer je procjena bila da javnost i mediji ne bi dobro prihvatili takav zakon i zato se je čekalo i znate kada je prošlo kroz stranačka tijela Hrvatske demokratske zajednice? Kada smo na televiziji gledali one stravične scene iz novo otkrivene Hude jame, kada smo gledali mumificirana tijela, kada smo gledali djecu vezanu žicom za svoje roditelje, onda je bio pogodan trenutak da izađemo van s ovim, sa velikom vjerojatnošću da nećemo naići na zid šutnje, ili još gore na zid odbijanja kao što sada hoće kolega Kajin prikazati. Prema tome to nema nikakve veze sa gospodinom Karamarkom, koji obnaša i obavlja svoju dužnost. On je dužan progoniti počinitelje svih zločina, i dobro je da je to pokrenuo i to treba pokretati. Ovaj zakon se ne bavi s time. Ovaj zakon spominje Državno odvjetništvo i Ministarstvo unutarnjih poslova samo u kontekstu prijavljivanja novootkrivenog posmrtnog ostatka, jer je to sukladno hrvatskim zakonima. Također kolega Beus, a nešto je spomenuo i kolega Kajin, pita a što je između 9. i 15. svibnja '45. kad su ubijani i oni koji su davali oružani otpor? Kolege ovaj zakon uopće ne govori o oružanim sukobima. U oružanim sukobima treba dati prednost onome koji postupa po zakonu. Ako je bilo oružanih sukoba, a bilo je između 9. i 15. svibnja, onda oni koji su ubijeni u tom oružanom sukobu, kao što sam uvodno i rekao, su vjerojatno te službene vlasti koja ih je temeljem zakona ubila u oružanom sukobu i pokopani sa imenom i prezimenom. Ovi grobovi o kojima govorimo, deseci i deseci tisuća grobova nemaju imena i prezimena. I gospodin Mesić je htio u raspravi skrenuti na Drugi svjetski rat, kao što je sada htio i gospodin Beus i gospodin Kajin. Ovaj zakon ne govori o ratnim zbivanjima, za to treba donijeti drugi zakon, Zakon o vojničkim grobljima, i ja sam za to da se donese, i tko je stručnjak za to razdoblje neka ga predloži, ja ću ga sigurno podržati. Ono što još treba reći ovdje to je da ni primisli o politizaciji nije bilo, jer da je bilo onda bi s tim izašli odmah nakon što je zakon napisan. Ovo čekanje je upravo bilo zato da pokušamo naći vrijeme bez političke težine, u kojem bi mogao zakon doći u drugo čitanje. Na žalost između prvog i drugog čitanja, opet je prošlo puno vremena godina i pol, što nije politizacija, nego je bilo osluškivanje primjedbi koje smo dobili, i dobili smo od različitih resora i različitih ministarstava čitav niz primjedbi, i ovdje je državni tajnik gospodin Adanić koji je, i na tome mu zahvaljujem, pomogao da te primjedbe razjasnimo i to je trajalo tjednima i mjesecima. I zato zakon dolazi danas. I na kraju, da ne duljim. Nikad nije kasno odati počast žrtvi, nikada nije nevrijeme da se počast žrtvi iskaže. I zato molim vas nemojte vi politizirati kad nismo mi koji smo pravili zakon. Hvala. Hvala. Ispravak navoda, kolega Kajin. čovjeka baca. Kažete, spominjete hudu jamu, ali prije toga jednom vašem kolegu. Ja gospodine zastupniče sa komunizmom nisam imao. **Friščić, Josip

tek tada sa hudom jamom da se spoznalo šta sadrže razne jazovke, pa svaka jama isti prizor gdje god je. **Friščić, Josip (HSS)** Kolega Kajin, što ispravljate? **Kajin, Damir (IDS)** Žrtve komunizma o njoj se naprosto krije. Slažem se, neka svatko bude dostojanstveno pokopan, ali neka se naprosto ovo ne politizira Niste ništa ispravili, ali nije to prvi put. Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu obavještava da će se sjednica održati u 13 i 30 u dvorani Stjepana Radića danas. I idemo dalje sa raspravom. U ime kluba Hrvatske demokratske zajednice, uvaženi kolega potpredsjednik Sabora Vladimir Šeks. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici. Prijedlog ovoga Zakona o pronalaženju, obilježavanju i održavanju grobova žrtava komunističkog režima izravno je povezan sa rezolucijom Europskog Parlamenta o europskoj savjesti i totalitarizmu, iz travnja 2009. godine. Prijedlog ovoga zakona kojega sada imamo pred nama je u srpnju iste godine 2009. godine upućen u saborsku proceduru. U rezoluciji Europskog Parlamenta o europskoj savjesti i totalitarizmu Europski Parlament podsjeća na europsku deklaraciju o proglašenju 23. kolovoza kao europskog dana sjećanja na žrtve staljinizma i nacizma, naglašava važnost zadržavanja uspomena iz prošlosti živim, jer ne može biti pomirbe bez istine i sjećanja. I ponovno potvrđuje Europski Parlament svoj jedinstveni stav protiv svih totalitarnih vladavina bilo koje ideološke pozadine, i drži da očuvanje povijesne memorije bitno i ključno za jačanje europske integracije. I poziva na proglašenje 23. kolovoza kao europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih autoritarnih režima i komemoriranje sa potpunom nepristranošću. Dakle ovaj prijedlog zakona se direktno naslanja na, prije nekoliko mjeseci tada rezoluciju Europskog Parlamenta o europskoj savjesti i totalitarizmu, a u skladu je i sa deklaracijom Hrvatskog sabora od 30. lipnja 2006. godine o osudi zločina počinjenih tijekom totalitarnog komunističkog poretka u Hrvatskoj od '45. do '90. godine, i sa rezolucijom Vijeća Europe 1481 iz 2006. godine o potrebi za osude za međunarodne zločine totalitarnih komunističkih režima. Dakle iz ovoga je vidljivo da je ovaj prijedlog zakona, konačni prijedlog zakona koji je sada u Hrvatskom saboru, da je u skladu sa međunarodnim dokumentima, relevantnim međunarodnim dokumentima i da se ne može prihvatiti oni prigovori da je on u funkciji aktualnih političkih zbivanja. Jugoslavija, jugoslavenski režim od '45. do '90. godine činio je ogromne i velike napore da prikrije i sakrije tragove zločina, same zločine komunističkog režima. Da sakrije i prikrije kako nalogodavce tako i izvršitelje, tako i žrtve da jednostavno, to je bila najstrože čuvana tajna od '45. do '90. godine. Nalazila je svoga odziva samo u emigrantskoj političkoj publicistici i historiografiji, a u Jugoslaviji, u Hrvatskoj je to držano kao najstrože čuvana tajna koja se je čuvala svim mogućim sredstvima da se ne ne dođe do istine o tome što se zbivalo u poslijeratnom razdoblju od 9. svibnja '45. godine pa nadalje. Zašto je Jugoslavija, jugoslavenska država i jugoslavenski komunistički režim prikrivala i skrivala te tragove i te zločine? Zašto nije bilo obilježavanja tih masovnih, stotine i stotine grobnica i grobišta? Zašto su žrtve pokapane koje su bile ubijane bez suda, pokapane potajno bez ikakvih oznaka u tim masovnim grobnicama diljem i Hrvatske i Slovenije, BiH, Vojvodine? Vojvodine? Zašto se to radilo? Da se to prikrije. Radilo se iz jednoga razloga da je Jugoslavija, jugoslavenska država, ulagala ogromne kažem u zabranjivanje bilo kakvog spominjanja ili obilježavanja žrtava kako su ih oni nazivali poraženih snaga. Prigodom provođenja službenog popisa žrtava 1950. godine, 1964. godine, dana su uputstva svim povjerenstvima u kojima je izričito navedeno, citiram: "Svi oni koji su u toku narodnooslobodilačke borbe izgubili život na strani okupatora ili domaćih izdajnika bilo na koji način kao borci, pomagači, simpatizeri ne smatraju se žrtvama rata." Dakle, sve one kolone koje su pobijene u križnom putu do Vršca, do Makedonije, kroz cijelu Hrvatsku, BiH koji su pobijeni bez suđenja to se ne smatraju žrtvama rata i nisu se trebali niti popisivati. Zato se to htjelo prikriti. A zašto se htjelo prikriti? Ne samo iz toga da se ne smatraju žrtvama rata, oni koji su označeni kao neprijatelji ili koji bi mogli postati neprijatelji i koji su dakle pogubljeni, likvidirani i ubijani bez suda, da se to prikrije. Zašto da se prikrije? Ne samo zbog toga što se željelo prikriti radi ideološke doktrinarne ocjene i procjene da treba one koji su označeni kao neprijatelji da ih treba prikriti njihove likvidacije, prikriti, sakriti njihova grobišta i grobnice. Nije to bio samo razlog tome da se to jednostavno tako sakrije, treba otkriti koji je bio koji je bio razlog, stvarni razlog zašto se te masovne likvidacije i grobišta odmah od početka željelo prikriti i sakriti. Zato, ja ću vam iznijeti sada razloge iz službenih izvora tadašnjega režima. Zašto su ti deseci i deseci tisuća ubijenih od Maribora, od Teznoga, Kočevskog roga, Maceljskoj šumi, kod Krapine, na svim grobnicama i grobištima Siska, Osijeka, Vinkovaca, Ržana, Istre, svih mogućih grobnica i grobišta, zašto su se prikrivalo narav tih zločina? Zašto nova vlast, novi režim nije čak i da ih je pogubljivao, da je to radio, mi smo ubijamo pripadnike poraženih snaga, ubijamo neprijatelje, zašto je to prikrivao? Javni tužilac Hrvatske sredinom srpnja '45. godine Javnom tužiocu Jugoslavije glede stanja na području Hrvatske u vezi provođenih likvidacija piše: "U Hrvatskoj štabovi operativnih jedinica u danima velikog zarobljavanja, a i poslije, naređivali i dopuštaju ubijanje bez suda. Javno ili čak neodgovorno nevine ljude ubijaju, ubijene ostavljaju skoro nezakopane, a to rade po OZNA-i i po Narodnoj miliciji." Hrvatske u srpnju '45. godine piše kako organi OZNA-e vrše pljačku, ubijaju ljude bez suda, ne zakopavaju ih ili ne zakopavaju čestito. Izvješće OZNA-e sa područja Slavonije kaže sljedeće: "Približno 102 osobe su likvidirane bez suda, a približno 3 likvidacije nije proveden potreban postupak kojim bi se dokazalo krivice pohapšenih, nekima čak nisu uzete ni potrebne generalije. A pojedini članovi OZNA-e, sekcije OZNA-e, vršili su likvidacije na svoju ruku i davali naloge za izvršenje." I zaključno kaže se u tome izvješću OZNA-e: "Razlog ovim likvidacijama bilo je stanovište koje je u Sloveniji uzela ne samo OZNA nego i druge ustanove da bez mnogo skrupula treba likvidirati one koji znamo da su neprijatelji i koji će sutra biti protiv nas. Dakle, OZNA je procjenjivala tko bi mogao sutra biti protiv nas, pa ga treba odmah likvidirati. U Crnom Lugu kraj Našica, Crni Potok kraj Našica dokumenti gdje je jedna skupina seljaka koji su izbjegli nakon sloma Italije iz Primorja i koji su kada je Njemačka kada je ... preuzeo okupacijsku vlast, izbjegli u Slavoniju, seljaci i dobrim dijelom članovi k tome lijevoga HSS-a. U toj šumi kraj Našica u Crnom Potoku ih se likvidira, njih preko stotinu sa obrazloženjem da su to neprijatelji NOB-a. I traže od više komande tamo 12. Slavonske divizije, traženje odobrenje, potvrdu za ove likvidacije. Kaže, morali smo ih likvidirati jer je takva situacija, nismo mogli puno provjeravati, morali smo ih likvidirati, a viša komanda kaže, pogriješili ste to nisu neprijatelji, pogriješili ste. I nikom ništa. Mi danas imamo u Crnom potoku godinama već komemoracije za stvarno nevine žrtve koje su ubijene i likvidirane. O tom obilježavanju, tih grobišta, tih žrtava toga komunističkog režima se radi u ovom zakonu. Da se te nevine žrtve koje su bez suda pobijene, zločin koji se skrivao 45 godina, koji se sada konačno treba dostojanstveno jednom stvoriti mehanizam da se ne radi osvete, ne radi odmazde, nego radi istinske pomirbe da se grobišta, grobnice dostojno obilježe, sačuvaju i da se oda pijetet svim tim žrtvama tih stravičnih zločina od '45. do '90. godine i oni koji su bili ubijani po Jugoslavenskoj udbi po svijetu kao politički emigranti isto likvidirani bez suda i bez sudišta. Oni koji su još preživjeli pa makar imaju 100 godina trebaju se suočiti sa pravdom, pa makar bili ne znam koliko zaslužni za stvaranje ranije Hrvatske i Jugoslavije pa i današnje Hrvatske države. Nema alibija za zločine toga kalibra. SDSS-a i uvaženi kolega zastupnik RAtko GAjica. Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege. Reći ću najprije nešto u čemu nemamo nikakve dvojbe. Istraživanje i pronalaženje zločina i grobova svih nedužnih naročito, potrebno je i poželjno pa i komunističkih zločina kako se u ovom dokumentu kaže, jer to smatramo odnosom prema žrtvi i pijetetu koji se mora iskazati prema njoj. Još jednom ponavljam, u tome nemamo nikakvih dvojbi i s tim nemamo nikakvih problema. Ipak, unatoč rečenom stavu ovaj zakon nećemo moći podržati. Objasnit ću zašto. U proljeće '96. u Kninu je srušen Spomenik oslobođenju Knina i Dalmacije, to je bilo sjećanje na krvave događaje jednomjesečne u 11. mjesecu '44. Spomenik nije imao nikakva ideološka obilježja. To je bilo jednostavno arhitektonsko rješenje, narod je to zvao putokaz. Ali najvažnija stvar u tome, u podnožju spomenika je bila spomen kosturnica s oko 400 posmrtnih ostataka znanih i neznanih. I kada je spomenik srušen, sada je tamo smetlište, mogao bih upotrebljavati i ružniju i nepristojniju riječ, ali ja to ovdje neću ponavljati, o stanju u kakvom se to sada nalazi. E sada, još je nešto važno. Ako to obilježje i ta grobnica jeste sada u takvom stanju i to traje jako puno, traje više od 10 godina, onda to znači da se to želi da tako ostane. Moram spomenuti još jednu stvar ovdje. spomenik je srušen u vrijeme potpune kontrole prostora i događaja. Nije se to moglo dogoditi bez zvaničnog dopuštenja i oprostite mi što ću reći, bez stanovitog pokroviteljstva i sada ću u toj priči o kninskom spomeniku stati. Mogao bih ovdje navesti, ali samo ću spomenuti spomen kosturnica i spomen područje Jadovno, zatim Petrova gora. Nadam se da su neki od vas barem vidjeli fotografije sadašnjega stanja. To stanje je sramotno, jako je slično ovom o čemu sam detaljnije govorio, jako dugo traje i jako puno treba napora da se to stanje promijeni. Ja ovo spominjem ovdje zato što u želji da imamo jednak odnos prema žrtvama, da imamo pravičan odnos prema stradalnicima, onda se između ovog o čemu danas govorimo i ovog što sam ja ovdje sada spominjao mora uspostaviti odgovarajuća ili racionalna ili kako god hoćete relacija, jer je ta relacija zapravo kriterij za jednak odnos prema svim stradanjima. Ima još jedna stvar koju ću ja ovdje spomenuti. Ja ne mogu tvrditi da to jeste baš tako, ali upravo zbog ove relacije neminovno se otvara pitanje je li stanje ovih spomenika koje sam ja ovdje izvolio ili usudio se nabrojati, je li to očitovanje prema NOB-u, je li to očitovanje prema antifašizmu. Jako bih volio da nije. Jako bih volio da nije. Ali kad govorimo o ovim stvarima i ovim iz današnje teme i ovim mojim uvjetno rečeno i onim sutrašnjim koje će netko drugi izgovarati s ovim naslovom pijetet stradalnicima, jasno je da se tu nužno stvaraju javne poruke, pobuđuju emocije o jako važnim stvarima. O tom senzibilitetu i našemu i javnosti ja mislim da se mora voditi računa, jer u toj stvari treba biti pravičan, treba biti jako pažljiv, treba govoriti utvrđenu istinu, treba poštovati činjenice, treba priznati svačije stradanje, treba uspostaviti odnos jednako prema svima. Ja neću ovdje tvrditi da ovaj prijedlog zakona to onemogućava, ali otvaram pitanje da li njime rješavamo cijeli taj kompleks u odnosu na koji moramo imati taj stav. Jedanput mi je rečeno kad sam nešto slično izgovorio, rečeno pa dobro ajde predloži taj zakon pa ćemo i to drugo što ovdje nije ušlo normirati. Nije sad stvar po mom mišljenju u tome da svatko od nas licitirajući spremi i regulira ono što mu se sviđa. U ovom Domu i s ovog mjesta treba osigurati u ovom osjetljivom pitanju jednak odnos bez ostatka da se spriječe prijepori i moguće manipulacije. Moguće političke manipulacije. Nemamo mi u hrvatskom društvu stupanj razumijevanja stvari onako i onoliko koliko koliko to postižemo u ovoj sali i o tome treba voditi računa. E sad, zato ponavljam, ja se slažem da zakon to ne uspostavlja, ali zbog ove dvojbe koju sam ovdje iznio čini mi se da ovim zakonom rješavajući jednu stvar, rješavajući dvije stvari, rješavajući ne sve uspostavljamo dvostruka mjerila jer nam fali poruka da zatvorimo pošten društveni odnos i prema onomu što ne spominjem. A ako uspostavljamo dvostruka mjerila naći će se ljudi koji će to iskoristiti za reviziju povijesti. Naći će se. Ne bih volio da se to radi. E upravo zbog ovih ostataka zbog kojih imam dvojbu ovaj prijedlog uz dužno poštovanje, uz traženje izvinjenja da mi ne zamjerite na tešku riječ, ne čini mi se vjerodostojnim. Svrsishodno prije svega. Eto upravo zbog tog straha i zbog ovog jesmo li mi sad jedinstveni u odnosu prema svim stradanjima nećemo moći podržati ovaj zakon. netočan je navod da se ovako senzibilno zalažete za jednak odnos prema svim stradalnicima. S obzirom da je tako želim samo navesti jedan primjer, da se zalažete jednako tako onda bi u Srbu sagradili spomenik žrtvama koje su nevine potučene poslije mise jednako kako ste ustanicima inicirali spomenik. Tada bih vjerovao da je jednako mjerilo i kriterij za sve žrtve. Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Htio sam sličan ispravak kao što je gospodin Đakić rekao gospodinu Ratku Gajici uputiti da je upravo prijedlog ovoga zakona zapravo ono što može hrvatsku povijest do kraja zapravo obrazložiti i događaje o kojima je govorio gospodin Šeks, a koji su se tajili evo 60 godina. 45 godina u Jugoslaviji i 20 godina ništa od toga se nije ni da kažem posebno razotkrilo ni u ovoj našoj Hrvatskoj neovisnoj slobodnoj državi. Neki dokumenti kažu, a kada je već riječ o Srbu i spomeniku za koji hrvatski porezni obveznici izdvajaju novac i koji obilježava tzv. dan ustanka nekada bio, Ustanka koji je koštao glave nedužno nedužno stanovništvo kako reče gospodin Srb istočne Like i jugozapadne Bosne, pa bih vas samo podsjetio gospodine Gajica da je 27.7. u Brotnju pored Borićevca ubijeno nedužnih 38 Ivezića. Govorim o prezimenu Ivezić od kojih je najmlađi imao 2 godine, a u noći između prvog i drugog kolovoza '41. godine potpuno je spaljen razrušen Borićevac u Lici, a da kažem narod je otišao prema Kulen Vakufu. Nije im to bio spas, nego je 6. rujna 1941. godine kako god vi to ideološki zvali komunisti ili ne znam tko izvršen napad na Kulen Vakuf gdje je poklano 6 stotina Hrvata i Muslimana, nenaoružanih, golorukih. Prema tome, nemamo obilježja za te žrtve. Nitko nije dao iz proračuna Hrvatske države ni jedne kune za te žrtve. Nema Borićevca danas. Brisan je sa topografskih karata i Hrvatske države. I Španovica između Požege i Pakraca i nje nema. Bila je Novo selo. Tek je danas vraćen samo naziv. O tome treba govoriti danas. To je istina koje trebamo biti svi svjesni i ne trebamo je sakrivati. To je tako bilo. O tome povjesničari puno više znaju negoli ja. Ali povijest mi je hobi pa znam toga dosta. Govore da na Bleiburgu nije bilo žrtava čak i od bivšeg predsjednika ili kaže da je bilo vrlo malo. Ponavljam ponovo izjavu svjedoka, a to mi je otac rođeni, da su pitomci Domobranske zastavničke škole, Ilica 242 u dobi od 15 do 18 godina koji nisu uzeli pušku u ruku ubijeni, njih 72 na Bleiburgu i njihovih 8 civila profesora. Neka gospodin Mesić zna za to i hrvatska javnost i čitam tužne i žalosne dopise i javljanja živih svjedoka koji govore da je evo recimo samo jedan primjer pokolj djece domova na gračanskom području tu dakle u Zagrebu. Ti pokolji imaju jedini sačuvanu autentičnu dokumentaciju vođenu od organa narodne vlasti koji su ih i počinili. Smaknuća djece su vršena u večernjim satima ili noću, a žrtve su bile skidanje do gola. Na lokaciji Pustodol pobijeno je preko 500 muške i ženske djece u dobi od 7 do 15 godina i mi to ne trebamo obilježit. Trebamo zaboravit? Naša djeca, naši unuci moraju za ovo znati jer kaže jedna poslovica mrtvi živima oči otvaraju, a tek nevini mrtvi. Kako oni oči otvaraju ovome narodu i građanima, svima. Nisam za to da pravimo nove podjele i da se opet oko toga gložimo. Točno je to da je prvo čitanje ovog zakonskog prijedloga bilo 16. lipnja 2010. godine gospodine Hebrang upravo onda kada ste usvojili, jasno bez mene novi hrvatski Ustav jer sam bio protiv. Onda kada ste predlagali vi u svojim uredbama da se osnuje zajednica općina srpskih u istočnoj Hrvatskoj i koje u zadnji čas zapravo da ne kažem prikriveno ili zapriječeno pa ste onda pustili, tempirali ovu temu nakon toga odmah na Sabor. Sada kada je narod na ulicama, kada su građani jasno iskazuju svoje nezadovoljstvo, pa i branitelji u velikom broju, opet je na redu zanimljivo tema i prijedlog zakonski koji se zove obilježavanje, dakle prijedlog zakona o pronalaženju, obilježavanju i održavanju grobova žrtava komunističkih zločina nakon Drugog svjetskog rata. Dugačak je naziv pa se moram poslužiti. Dakle, jasno je da sam i klub HDSSB-a podržava ovaj zakonski prijedlog. Ali zamjećujemo ovakve stvari. Dakle, 16.6. je bila prva rasprava, prvo čitanje, upravo na dan kada sa mojom intervencijom prema ministru Šimonoviću reći da se ustavnu odredbu upiše da je to bio i obrambeni rat, ne samo osloboditeljski nego i ušlo je u Ustav i obrambeni. Zašto sam na tome inzistirao? Pa zato što je vršena agresija Srbije i Crne Gore na Hrvatsku, zato smo se branili i obranili a bilo je izostavljeno u prijedlogu. Puno je povjesničara se bavilo ovim, puno je dokumenata, puno ima i svjedoka još uvijek živih, đakovština, masovne grobnice u Ruševu, po Dilj gori, po cijeloj Slavoniji. A šta je sa Bosnom i Hercegovinom sa stratištima za koje nitko ne zna. Kaže gospođa Katka Katka Palić iz Bosanske Krupe, dakle danas Bošnjakinja po nacionalnosti, a nekad je bila, ajde se govorilo muslimani. Da su tisuće zarobljenih pripadnika hrvatskih oružanih snaga odvedeni iz Bosanske Krajine, većim dijelom muslimanske vjeroispovijesti, manjim dijelom hrvatske nacionalnosti i pobijeni pobijeni u šumama oko Livna. I zato je dobro da u ovom zakonskom prijedlogu, o tome smo razgovarali na odboru gospodine Hebrang, da postoji i suglasnost i država kao što je Slovenija, pa i Bosna i Hercegovina da se i takvi grobovi obilježe. Na temelju naredbe 2811 od 6. srpnja '45. godine, koji je donio tadašnji ministar unutarnjih poslova Jugoslavije narodne demokratske federativne, kako se zvala, tako nekako gospodine Šeks, vi to možda znate bolje, Vicko Krstulović, on je bio ministar, uništena su vojnička groblja i s njih uklonjeni svi križevi i nišani, govori se i o grobovima pokojnika islamske vjeroispovijesti. Netko zna, netko ne zna. Netko misli da je nišan preko puške. Dakle tako da se ne zna gdje su grobovi, to je ono što je gospodin Šeks govorio da je 50 godina bila tajna, nije se smjelo ni reći, ni otac mi nije rekao da je od Bleiburga završio u …/Ne razumije se./… na križnom putu. Dugo mi nije to rekao, a da mu je brat doveden u Mostar i strijeljan, i ne može se obilježiti jer je završio u Neretvi, nikakvi se znakom se ne može Neretva obilježiti, krvava Neretva. Prema tome, dajmo da već jedanput i naše generacije mladi ljudi doznaju gdje su to hrvatska ratišta, hrvatska stratišta, hrvatski grobovi. Tek tada možemo s mirom, koliko uopće može biti s mirom, a znamo da još uvijek ima živih sudionika i aktera koji su bili izvršitelji ili naredbodavci, i nije provedena …/Ne razumije se./… gospodo, nema pročišćenja. Neki od njih su bili i u strukturama vlasti ove hrvatske države što je sramotno, a znali smo, šaputali smo svi, i građani su šaputali o tome, znali su tko je bio, tko je ulazio konjem u crkve po Lovreću studentima oko Imotskoga. I sad znamo, i opet šutimo. Ta naša hrvatska šutnja je zaista zanimljiva, zato me i fasciniraju ovi mladi ljudi koji progovaraju otvoreno, jasno i glasno, mladi ljudi koji nemaju budućnosti. Zato su frustrirani. Gdje je njihova budućnost? Jesmo li im uništili budućnost? Ali bar onda obilježimo prošlost. Obilježimo ono što se zaista dogodilo. Obilježimo ono što je hrvatski narod unazadilo ne znam koliko, demografski, ekonomski, gospodarski, svakako. Zbog čega bi itko imao protiv ovdje ovoga zakonskog prijedloga? Točno da je, kako je netko rekao da je tajming, ispada da je zaista tajming ciljan, target zona, dakle usvajanje Ustava novoga i odmah nakon proglašenja Ustava 16. lipnja 2010. godine evo teme kojom ćemo popraviti možda netko našu sliku i evo sada u ovim prosvjedima, u ovoj krizi sveopćoj, u ovom pa neću reći jednom poplavi izjava koje su nemušte i koje su potpuno izvan pameti izvan pameti da kažem dolazi nam opet ovaj u drugo čitanje zakonski prijedlog o pronalaženju, obilježavanju i održavanju grobova komunističkih zločina nakon Drugog svjetskog rata. Podržat ćemo, ali mislim da s obzirom da ima još i živih sudionika, kao što je procesuiran ovdje u Hrvatskoj gospodin Andrija Artuković ministar u Vladi NDH, Bože moj svatko je odgovoran ako je bio počinitelj, i ako je žrtva bila nevina, a svaka žrtva zaslužuje dostojanstvo i barem obilježavanje. To je ono što najmanje možemo učiniti za žrtve komunističkih zločina, kojih je bilo više nakon Drugog svjetskog rata, negoli u samom ratu. Veći je broj ljudi izgubio, da kažem glavu, nakon Drugog svjetskog rata, negoli u samom ratu u borbama, i to mi trebamo šutjeti? 20 godina je ove države hrvatske, i sad o tome raspravljamo. Nismo li mogli i ranije to riješiti? Bez obzira na to kad HDSSB će biti uvijek, i sad, za ovakav prijedlog zakona. Hvala lijepo. U ime nezavisnih zastupnika, u ime kluba uvažena kolegica Đurđa Adlešić. Izvolite kolegice. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodo predlagatelji. Mi ćemo poduprijeti ovaj zakon, a prije svega zbog glavnog stava koji se u ovom zakonu prepoznaje, a to da je svaki zločin zločin, i da svaka žrtva ima ime i prezime, ali i da svaki izvršitelj ima ime i prezime i da svaki nalogodavac ima ime i prezime, i nužno tome naravno mora imati i odgovornost, bez obzira na vrijeme počinjenja zločina. Nevine žrtve su nevine žrtve, i tu ne smije biti dvostrukih mjerila. Čini mi se da smo takav ispravan stav, iako vrlo teško do njega se došlo, imali prema Domovinskom ratu. Imamo ga i danas, pogledajmo gdje se sve događaju suđenja, u Bosni i Hercegovini, Haagu, Srbiji, i zaključili smo čini mi se da smo svi mislili isto, da pojedinačni zločin učinjen u Domovinskom ratu nije osuda i blaćenje Domovinskog rata. Iako je tako, a tako je, nema nikakvih razloga da ti isti kriteriji ne vrijede za Drugi svjetski rat. Kriterij bi morao biti isti. Dakle jednak prema svima. Ono što ne smijemo uraditi, a na trenutke mi se čini kao rizik ovdje, ne smijemo politizirati žrtve. Ne smijemo manipulirati ni ovim zakonom. On ne smije poslužiti za političke obračune, u svrhu kampanje, jačanje nekih frakcija ili bilo čega slično. Ovo je prilika da se napravi jedan civilizacijski korak. Ja ću upravo zbog toga da malo vratim na temu, namjerno ne govorim ni o kakvim povijesnim konkretnim činjenicama, pozvati vas da pročitate Rezoluciju Vijeća Europe o osudi komunističkog zločina od 25.01.2006. godine pa ću skrenuti pažnju samo na neke rečenice. Skupština je uvjerena da je svjesnost o povijesnim zbivanjima jedan od preduvjeta da se izbjegnu slični zločini u budućnosti. Dapače, moralna procjena i osuda počinjenih zločina igra važnu ulogu u edukaciji mladih naraštaja. Zatim, percepcija nacionalnih interesa ne smije spriječiti zemlje u adekvatnom kritiziranju postojećih totalitarnih komunističkih režima. što je možda ključno da bi se podupro ovaj zakon je skupština vjeruje da će ova jasna pozicija Međunarodne zajednice omogućiti daljnje pomirenje. A čini mi se da smo upravo u prostoru tog tog pomirenja, raspravama kakve smo počeli voditi počeli pomalo zabijati klinove. Očigledno nam pomirenje treba, ali i tolerancija. Nadam se da će nove generacije usvajanjem ovog zakona biti rasterećene ratova koji se na ovom prostoru vode desetljećima i da će se lakše okrenuti prema sadašnjosti. Hvala lijepo. Hvala kolegici Adlešić. Na redu je klub SDP-a i uvaženi kolega Daniel Mondekar. Izvolite kolega. Hvala puno poštovani potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Klub SDP-a podržat će ovaj prijedlog, a u ovom kratkom govoru ponovit ću dio onog o čemu sam pričao i za vrijeme prvog čitanja. Da ne pričam pretjerano o povijesti ovdje smo zaista previše slušali o povijesti, čak se i nabacivalo opet brojkama, vrlo kratko ću vam reći. Drugi svjetski rat je zaista bio katastrofalna kataklizma koja je u potpunosti obilježila svijet i odnijela desetke i desetke milijuna života. Ona je dakle obilježila svijet, ona je posebno obilježila Europu pa tako i RH. U tom ratu danas kad gledamo žrtve malo toga je bilo crno ili bijelo, s obzirom da je većina žrtava dolazila iz reda civila koji su nastradali na ovoj ili na onoj strani na ovaj ili onaj način. Ovim putem upravo zbog toga želimo reći da klub SDP-a još jedanputa osuđuje bilo kakvo kažnjavanje, oduzimanje života bez prava na pošteno i pravedno suđenje. Sada iz aspekta 2011. reći ću vam što mi u klubu SDP-a smatramo da je dužnost nas kao saborskih zastupnika i kao Hrvatskog sabora kao državne institucije. Na nama je da ne dozvolimo da se više ikad strahote poput Drugog svjetskog rata ponove. Na nama je da utvrdimo sve nevine žrtve svih nacionalnosti i svih režima i obilježimo mjesta stradavanja. Na nama je da usadimo našoj djeci civilizacijske, moralne vrijednosti i da ih okrenemo budućnosti, a ne ideologijama iz prošlosti. Na nama je da ne dozvolimo da jedan Jasenovac, jedno Tezno, sva stratišta bez obzira na ljude koji tamo leže i njihovu nacionalnost uđu u povijesni zaborav. To ne smijemo nikako dozvoliti. Na nama je da ne dozvolimo skretanje od toga da je antifašizam civilizacijska tekovina RH i jedan od temelja naše države koji kreće od našeg Ustava. Na nama je da stvorimo okvir lišen svake politike u kojem će naša znanstvena zajednica, prvenstveno mislim na povjesničare, profesionalno i objektivno odraditi posao pronalaženje i obilježavanja grobišta i na nama je da se pobrinemo da ta budu prije mjesto pijeteta, a ne mjesto veličanja različitih totalitarnih režima. Također, nikako ne smijemo dopustiti da se licitira brojem nevinih žrtava svih nacionalnosti. I najvažnije, da se žrtve ne koriste za dnevno političke-događaje i prepucavanja jer na taj način vrijeđamo žrtvu, dijelimo društvo i štetimo budućnosti. Nažalost, Hrvatska je imala u '90-ima to da se '45. i žrtve da se '45. i žrtve koristile za dnevne dnevno-političke aktivnosti pa čak i podjele u društvu. To danas više ne može biti slučaj, to je nedopustivo. I na kraju ću vam sada reći, ovaj zakon nam je potreban jer se moramo suočiti sa svim aspektima naše prošlosti, ali i zatvoriti to povijesno poglavlje, politički zatvoriti. Odnosno, zatvaramo političku priču i političku borbu oko mrtvih i prepuštamo to struci. Ovo poglavlje dakle politički se mora zatvoriti i dat struci šansu da odradi svoj posao jer naš posao kao saborskih zastupnika je u 2011. godini. Naš posao je sada kada imamo 340 tisuća nezaposlenih, kad imamo 80 tisuća ljudi koji rade, a ne primaju plaću, kada imamo gospodarski pad, kada imamo prosvjede, rast cijena i opću apatiju. To je naš posao. Zato treba ovaj posao prepustiti struci jer politici nije mjesto u '45. Hvala.

U ime kluba HDZ-a isto stanka. Dajem stanku od 10 minuta. Znači do 12,41.

Hvala.